Herra forseti. Á morgun er liðið heilt ár síðan Rússland réðst með hervaldi á Úkraínu. Þá fyrir réttu ári komum við saman hér í þingsal, fulltrúar allra flokka á Alþingi Íslendinga, fordæmdum harðlega innrásarstríð Rússlands og lýstum yfir fullum stuðningi við Úkraínu.

Öll stríð eru stríð gegn venjulegu fólki. Saklaust fólk hefur þurft að leita skjóls í myrkum kjöllurum undan sprengjuárásum sem hefur verið beint gegn óbreyttum borgurum, nauðgunum og pyndingum er beitt sem vopni, fjöldamorð hafa verið framin, fjölskyldum er sundrað, heimili eru í rúst og fólk er flutt með nauðung yfir landamærin til Rússlands. Á þessum tímamótum vil ég enn og aftur ítreka að innrásarstríð Rússlands er skýlaust brot á stofnsáttmála Sameinuðu þjóðanna og öðrum alþjóðalögum og á sér enga réttlætingu. Um þetta snúast grunnreglur alþjóðasamfélagsins, nákvæmlega þetta; friðhelgi landamæra, lýðræði, mannréttindi og sjálfsákvörðunarrétt þjóða. Íbúar Úkraínu, Zelenskí Úkraínuforseti og stjórnvöld í Kænugarði hafa sýnt hugrekki og þolgæði sem heimsbyggðin öll tekur eftir. Samstaða lýðræðisríkja sem hafa fylkt sér að baki Úkraínu sendir mikilvæg skilaboð til rússneskra stjórnvalda: Við fordæmum þessa ólögmætu innrás og henni verður að linna strax. Við höfum líka á liðnu ári ekki einungis séð skelfilegan eyðingarmátt stríðs heldur líka hvernig hernaðarátök taka yfir allt annað, ryðja aðkallandi úrlausnarefnum til hliðar því auðvitað kemst ekkert annað að. Það er auðvitað þungbært að hugsa til þess að hnattrænar aðgerðir í loftslagsmálum hafa liðið fyrir stríðið og sama má segja um mörg önnur mál,

Ef ekki ríkir friður þýðir lítið að tala um framfaramál, sjálfbærni eða jöfnuð. En friðurinn þarf líka að vera réttlátur. Friður má ekki byggjast á kúgun og yfirgangi þjóða yfir öðrum þjóðum. Ég vil nota þetta tækifæri og þakka þingmönnum á Alþingi Íslendinga fyrir þá breiðu samstöðu sem hér hefur ríkt um stuðning við og ég vil líka nota þetta tækifæri og þakka landsmönnum öllum sem hafa nýtt hvert tækifæri til að sýna stuðning, ljáð fólki á flótta liðsinni, veitt húsaskjól, aðstoðað þau sem hingað hafa komið við að finna sér stað í íslensku samfélagi eða prjónað og sent út vettlinga, því þótt við séum herlaus þjóð þá gátum við sent hlýju til Úkraínu og það skiptir svo sannarlega máli í vetrarkuldanum. Öll þessi aðstoð er ómetanleg. Herra forseti. Stríðið gegn Úkraínu hefur ekki aðeins bein áhrif á okkur hér á landi. Það hefur líka áþreifanlega merkingu fyrir öll þau ríki sem eins og Ísland eiga allt undir starfhæfu alþjóðakerfi sem byggir á lögum og reglu, gagnkvæmri virðingu ríkja á réttindum almennings. Alþjóðalögin eru okkar fyrsta varnarlína og þess vegna höfum við lagt sérstaklega áherslu á virðingu fyrir grundvallargildum og reglum í starfi okkar á alþjóðavettvangi, hvort sem er í formennskunni í Evrópuráðinu, norrænu samstarfi eða annars staðar þar sem við störfum á alþjóðavettvangi. Að sjálfsögðu hefur stríðið vakið umræðu um öryggis- og varnarmál í okkar heimshluta og kallar ótvírætt á áframhaldandi virka vöktun og eftirlit á okkar stóra nærsvæði á siglingaleiðum, landhelgi og lofthelgi. Áfram munum við gæta vandlega að samfélagslega mikilvægum innviðum eins og netöryggi og neðansjávarköplum, en undanfarin misseri höfum við lagt sífellt meiri áherslu á að tryggja þær varnir okkar með auknum framlögum til netöryggismála og með lagningu nýs fjarskiptastrengs sem stóreykur fjarskiptaöryggi. Herra forseti. Ég vil að lokum segja þetta: Ísland stendur með Úkraínu. Sá stuðningur hefur birst í verki. Íslensk stjórnvöld veittu í fyrra rúmlega 2,1 milljarð kr. í mannúðar- og efnahagsstuðning og stuðning við grunninnviði og varnir landsins, og við munum halda áfram á sömu braut. Ísland stendur með mannréttindum og alþjóðalögum. Það þarf að draga þá sem eru ábyrgir fyrir stríðsglæpum til ábyrgðar og við munum leggja á það áherslu í formennsku okkar í Evrópuráðinu. Síðast en ekki síst stendur Ísland með réttlátum friði, friði fyrir allt það fólk sem fyrst og fremst vill lifa sínu daglega lífi, sinna sínum störfum og sínu fólki, réttlátum friði sem svo sannarlega er forsenda allra framfara.

Herra forseti. Tilefni þessarar umræðu er auðvitað hörmulegt eins og hæstv. forsætisráðherra nefndi, ár frá svívirðilegri innrás rússneskra stjórnvalda í Úkraínu, frjálst og fullvalda Evrópuríki. Ef tilgangurinn var að beygja úkraínsku þjóðinni og skapa sundrungu meðal vestrænna ríkja þá tókst það a.m.k. ekki. Í dag standa Vesturlönd sterkari en Rússland einangraðra og veikara. Það breytir þó ekki þeirri hryllilegu mynd að milljónir íbúa Úkraínu hafa ýmist verið drepnar, sviptar heimilum sínum eða stökkt á flótta frá heimkynnum sínum og daglega berast okkur nýjar fréttir af grimmdarverkum, hvort sem um er að ræða gagnvart fólki eða mikilvægum innviðum landsins. En þótt hörmungar úkraínsku þjóðarinnar séu auðvitað öllum langefst í huga er mikilvægt að muna að þetta árásarstríð Rússa beinist að fleiru. Það þarf nefnilega ekki að grafa langt í ræðuna sem Pútín hélt nýlega af þessu sama tilefni til að átta sig á því. Fyrir utan þá brenglun á raunveruleikanum sem hann varpar upp í tilraun sinni til að sannfæra rússnesku þjóðina um að Rússar séu hið eina sanna fórnarlamb og ábyrgð á stríðinu liggi hjá Vesturlöndum, þá ræðst hann harkalega að þeim gildum sem flest Vesturlönd og við Íslendingar viljum standa vörð um; lýðræði, frelsi, jafnrétti og umburðarlyndi. Það er vissulega gleðilegt að sjá hve samstiga Evrópa og bandalagsþjóðir okkar hafa verið allt síðasta ár í aðgerðum gegn Rússum og aðstoð við Úkraínu. Það er mikilvægt að þessi skýra samstaða haldist þótt stríðið muni dragast á langinn. Alþingi Íslendinga hefur talað einni röddu í málinu og við Íslendingar höfum lagt af mörkum með þátttöku t.d. í efnahagsþvingunum, mannúðarhjálp og móttöku flóttamanna. Það munum við gera áfram. En við megum ekki loka augunum fyrir því að stríðið hefur breytt heimsmynd okkar og sú mynd sem er að teiknast upp krefst þess að við förum vel yfir öryggi og hagsmuni okkar og hvernig þeim er best borgið í framtíðinni. Liður í því er að sjálfsögðu að endurskoða þjóðaröryggisstefnuna sem er á lokametrunum hér á þinginu, en við þurfum líka að endurhugsa samstarf okkar við umheiminn. Fyrir örþjóð sem á allt undir því að sjálfstæði og fullveldi ríkja sé virt hlýtur að blasa við að það gerum við best með enn frekara fjölþjóðlegu samstarfi við þjóðir og ríkjasambönd sem deila okkar megingildum.

Svívirðilegir glæpir rússneskra hermanna gagnvart óbreyttum borgurum í Úkraínu vekja óhug og reiði. Þegar hildarleiknum í Úkraínu lýkur verða þeir sem ábyrgðina bera að svara til saka.

hefur tekið að sér að vera kyndilberi þeirra sem eru reiðubúnir að ganga á hólm við illskuna sem ógnar frelsi og fullveldi þjóða. Framganga hans og hugrekki úkraínsku þjóðarinnar hefur verið innblástur fyrir okkur öll sem höfum tekið frelsinu sem sjálfsögðum hlut. Herra forseti. Þrautseigja og hugrekki hermanna og óbreyttra borgara í Úkraínu í baráttu gegn ofurefli hefur vakið aðdáun og látið fáa ósnortna.

„Sýnið að þið sleppið okkur ekki. Sannið að þið séu Evrópubúar og þá mun lífið sigra dauðann og ljósið sigra myrkrið.“ Innrás Rússa í Úkraínu hefur minnt þjóðir heims á að hernám einnar þjóðar rýrir frelsi annarra. Ef Úkraína fellur mun sólin á himni þínum verða daufari, svo vitnað sé aftur í orð sem Zelenskís. Innrásin í Úkraínu breytti heimsmynd okkar til frambúðar. Við Íslendingar, líkt og aðrar þjóðir, höfum verið minntir rækilega á á hve sameiginlegt öflugt varnarsamstarf NATO-ríkja og annarra frjálsra þjóða er mikilvægt. Værukærð, sakleysi eða rómantískar hugmyndir um vopnleysi og friðelskandi heim eru tálsýn sem í gegnum söguna hefur kostað þjóðir sjálfstæði og milljónir manna lífið. Það er skylda allra frjálsra þjóða að hlýða kalli Zelenskís og úkraínsku þjóðarinnar og styðja við bakið á fólki sem hefur sýnt hugdirfsku gagnvart yfirgangi og hrottaskap. Okkur ber með öllum ráðum að styðja frjálsa Úkraínu.

Virðulegur forseti. Á morgun verður liðið ár frá innrás Rússa í Úkraínu. Innrásin er einn mesti harmleikur sem hefur átt sér stað í Evrópu frá síðari heimsstyrjöld. Í upphafi töldu margir að innrásarliðið myndi ná tilsettu marki innan fáeinna vikna en úkraínska þjóðin tók hetjulega til varna og kom í veg fyrir að rússneski herinn næði yfirráðum yfir höfuðborginni Kiev. Talið er að yfir átta milljónir manna hafi flúið land og aðrar fimm milljónir séu á flótta innan Úkraínu, fyrir utan alla þá sem Rússar hafa tekið yfir til Rússlands, þar af fjölda barna.

Ísland hefur ásamt flestum ríkjum stutt Úkraínumenn og fordæmt innrás Rússa. Okkar stuðningur felst í því að senda birgðir og nauðsynjar og taka á móti flóttafólki. Það er sorglegt að enn í dag þurfi fullvalda ríki að óttast innrás frá nágrönnum sínum að ósekju. Innrás Rússa er brot á alþjóðalögum auk þess sem þeir hafa framið ótal ódæði með framferði sínu.

í fullu starfi við að verja þessa innrás og stunda áróður fyrir Vladímír Pútín. Við eigum að ganga lengra í fordæmingu okkar og slíta stjórnmálasambandi við Rússland og það strax í dag.

Virðulegi forseti. Nú er ár liðið frá því að rússneski herinn réðst inn í Úkraínu eins og hér hefur komið fram. Síðan hefur verið styrjöld í Evrópu. Það er óhugnanlegt að hugsa til þeirra voðaverka sem framin hafa verið gagnvart úkraínsku þjóðinni og maður fyllist sorg yfir því hvernig sprengingar og dráp hafa orðið hluti af daglegu lífi venjulegra borgara í Úkraínu. Fólk verður dofið. Við verðum dofin gagnvart þessum hryllingi eftir því sem tíminn líður. Stríðsfyrirsagnir fjölmiðlanna hafa minni slagkraft eftir því sem stríðið dregst á langinn og við venjumst því eins og hverju öðru ástandi í ekki svo fjarlægu landi. Við megum hins vegar aldrei gleyma því að á bak við fréttirnar er raunveruleg þjáning. Við megum heldur aldrei gleyma því að stuðningur okkar hefur áhrif þess vegna höfum við Íslendingar lagt okkar af mörkum í samstarfi með vinaþjóðum okkar í NATO og öðrum þeim þjóðum sem deila okkar hugmyndafræði og þess vegna höfum við m.a. lagt mikla áherslu á að taka vel á móti því fólki sem flúið hefur heimili sín í Úkraínu vegna styrjaldarinnar. Ég óska þess, eins og við væntanlega öll, af öllu hjarta að stríðinu ljúki og Úkraínumenn geti að nýju lifað friðsælu og góðu lífi þar sem ógn og dauði er ekki hluti af hinu daglega lífi. Ég fordæmi framferði rússneskra stjórnvalda og vona að rússneska þjóðin losi sig við stríðsóða forystumenn sem hafa leitt þjóð sína í þennan ömurlega leiðangur. Stríðslok og friður er eina ásættanlega niðurstöðu. Þar stöndum við með Úkraínu og hinum frjálsa heimi.

Virðulegi forseti. Á morgun er eitt ár síðan við vöknuðum upp við þær skelfilegu fréttir að stríð hefði brotist út í Evrópu, eitt ár síðan við héldum öll niðri í okkur andanum, fullviss um að hið gamla stórveldi, Rússland, myndi valta yfir Úkraínu, eitt ár síðan við lærðum hvers þjóð getur verið megnug þegar lýðræði og mannréttindum er ógnað. Virðulegi forseti. Við gætum í dag haldið lofræður um samstöðu Evrópu og framlag Íslands til stríðsins í Úkraínu, en hinar raunverulegu hetjur sem allan heiður eiga skilið eru hinir almennu borgarar Úkraínu sem hafa þurft að þola skelfilegar afleiðingar þessa ómanneskjulega stríðs. Hinar raunverulegu hetjur eru einnig þeir Úkraínubúar sem hafa vígbúist til verndar lýðræðinu, venjulegt fólk eins og þú og ég — já, jafnvel þingmenn fólk sem veit hvað það þýðir ef lýðræðinu er fórnað, fólk sem veit hvað það þýðir ef mannréttindi eru ekki lengur grundvöllur stjórnskipunar. Þótt heilt ár sé liðið er mikilvægt að við gleymum ekki því að þetta fólk berst fyrir okkur, fyrir lýðræði Evrópu allrar. Ef við styðjum þau ekki á hvern þann máta sem við getum þá er okkar eigið samfélagið í hættu. Í dag, eins og aðra daga undanfarið ár, erum við öll Úkraínubúar. Slava Ukraini.

Virðulegi forseti. Ég vil byrja á því að þakka fyrir að við tökum okkur tíma hér á þessari elstu löggjafarsamkomu heims að minnast þess að nú er um ár síðan við upplifðum innrás Rússlands í Úkraínu. Við verðum og eigum að staldra við og horfast í augu við þá staðreynd að fyrir rétt rúmu ári síðan síðan þótti nánast óhugsandi að slík innrás gæti átt sér stað. En tíminn hefur svo sannarlega leitt annað í ljós. Það var tilfinningaþrungið og ógnvænlegt að horfa úr fjarlægð á veraldarsöguna skrifast fyrir framan augun á okkur. Hörmungarnar sem saklaust fólk í Úkraínu hefur mátt þola í kjölfarið eru óbærilegar. Vanmáttartilfinning sem eðlilega grípur um sig á slíkum stundum er skiljanleg en hún má alls ekki vera allsráðandi og það hefur hún ekki verið, þökk sé baráttuþreki og styrk úkraínsku þjóðarinnar og Zelenskís forseta. Ef við horfum á stóru myndina og lítum inn á við og á það alþjóðakerfi sem við Íslendingar erum þátttakendur í þá blasir við að full þátttaka okkar í þessum kerfum, í alþjóðasamstarfi, er virkasta leiðin til að tryggja þau pólitísku markmið þjóðarinnar að verja öryggi okkar og fullveldi. Vera okkar í NATO var ekki markmið í sjálfu sér, ekki frekar en að pólitískt markmið míns flokks um að leyfa þjóðinni að kjósa um Evrópusambandsaðild snýst ekki um Evrópusambandið sjálft heldur þann ríka vilja okkar til að vera fullir þátttakendur við að byggja upp réttlátara samfélag, friðsama Evrópu. Gleymum því heldur ekki að bæði þessi bandalög urðu einmitt til sem viðbragð við tveimur heimsstyrjöldum á fyrri hluta síðustu aldar með öllum þeim hryllingi sem þeim fylgdi fyrir þær kynslóðir sem þá lifðu. Markmiðið var öðru fremur að byggja upp lýðræðislega og samhenta Evrópu og tryggja frið þannig að aðrar eins hörmungar myndu aldrei endurtaka sig. Horfandi til baka yfir síðasta ár, virðulegur forseti, þá hefur sannarlega reynt á innviði þessara kerfa og stofnana þeim tengdum. Margt hefur gengið vel, annað ekki. En staðreyndin er sú að markmið Rússa um að valta m.a. yfir þessa innviði og vestrænt samstarf leiddi til vanmats á styrknum sem tilurð þessara alþjóðlegu stofnana og bandalaga byggir á, um frelsi, um lýðræði og mannréttindi og um frið. Gerræðislegir tilburðir og offors, ofbeldi og glæpir Rússa í Úkraínu hafa nefnilega ekki veikt vestræn lýðræðisríki. Þvert á móti hefur samstaða og samheldni um frið og lýðræði aukist. Átökin hafa ekki dreift úr sér um alla Evrópu. Þessi bandalög eru að vinna að lausnum og viðbragði sem miðar að frekari friði og lýðræðisuppbyggingu í álfunni. Það kom líka á daginn að styrkur úkraínsku þjóðarinnar var stórkostlega vanmetinn af árásarþjóðinni. Baráttuþrek hennar og samstaða hefur verið okkur öllum innblástur og við sem hér erum, búum hér á Íslandi, búum yfir þeirri gæfu að vera frjáls og geta tekist á um ólíkar lífsskoðanir og þá stefnu sem við teljum besta fyrir okkar ágæta land. Oft á tíðum er erfitt að setja sig í spor margra bandalagsþjóða okkar í NATO og vinaþjóða í Evrópu sem búa við ríkan undirliggjandi ótta um að frelsið verði tekið af þeim, hvað þá að ætla að setja sig almennilega inn í þann veruleika sem úkraínska þjóðin stendur nú frammi fyrir dag hvern. En við sjáum það líka að aðeins saman og með fullri og óhikaðri þátttöku þar sem okkar frjálsa rödd fær að heyrast getum við lagt okkar lóð á vogarskálarnar á móti því myrkri sem brjálaðir menn bera með sér.

Nú er rétt ár liðið síðan Rússar höfðu kurteislega beðið þar til vetrarólympíuleikarnir í Kína kláruðust og ruddust þá inn í nágrannaríki sitt, Úkraínu.

von í hjarta, en aflið sem þar er við að etja er auðvitað gríðarlegt. Við verðum með bandalagsþjóðum okkar að styðja áfram við úkraínsku þjóðina eins og mest við megum og leggja það af mörkum sem við getum og ráðum við. Það hefur þótt nokkur værukærð alltumlykjandi í alþjóðamálum og varnarmálum undanfarin ár sem segja má að menn hafi vaknað af værum blundi gagnvart fyrir réttu ári síðan. Ég held að hér heima fyrir þurfum við að leggja meiri áherslu á að sinna þeim málum með þeim hætti sem mikilvægið kallar á og ég hvet hæstv. utanríkisráðherra til að hafa það í forgrunni í störfum sínum á næstunni. Þetta hefur sömuleiðis dregið fram mikilvægi NATO. Við auðvitað styðjum áfram við þær tvær vinaþjóðir okkar sem nú sækja þar um inngöngu þó að nokkuð hafi hökt vegna sjónarmiða Tyrkja í því samhengi. Það er tvennt sem þetta stríð hefur líka minnt okkur á sem hefði átt að vera okkur mun augljósara árum saman hér heima en raunin hefur verið. Annars vegar er það fæðuöryggi og hins vegar er það orkuöryggi. Ég skora á okkur sem hér erum, um leið og við styðjum við það að leggja það af mörkum sem við getum til að styðja við úkraínsku þjóðina, að við höfum þessa tvo málaflokka í algjörum forgrunni í því sem við tökumst á við næstu misserin, því að ekki veitir af. Ég bara ítreka: Gerum Gerum það sem við getum, leggjum það af mörkum til að styðja við úkraínsku þjóðina á þeim tímum sem nú ganga yfir. Þó að við séum lítil þá erum við nú býsna öflug þegar við tökum okkur til. Ég hvet okkur öll til samstöðu í þeim efnum.